Idemo na sljedeću točku. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu Predlagatelj zakona je Vlada. Sukladno članku 174. Poslovnika zajedno sa prijedlogom državnog proračuna podnosi se i Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, turizam, poljoprivredu i šumarstvo, pomorstvo, promet i veze, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar financija Ivan Šuker, želite li dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle ovo možemo reći da su tehničke izmjene, prva je uvjetovana tim što smo smanjili deficit prijedlogom ovog proračuna sa 2,8 na 2,6 automatski s time je i potreba za zaduživanjem, za povećanjem duga se smanjila. Također s obzirom da očekujemo jedan dio prihoda od dionica, od prodaje dionica i udjela u glavnici, dio računa financiranja u slučaju njihovog neostvarivanja omogućava se jedino Vladi ukoliko se dogodi da se može to riješiti zaduživanjem i ovo su sve drugo tehničke promjene s tim da jedna klasična odluka, dakle s obzirom da će biti izbori i da da Sabor neće zasjedati krajem godine onda je logična stvar da se omogući preraspodjela unutar pojedini pozicija proračunskim korisnicima da bi izvršenje proračuna i određenih raskola bilo u skladu sa programima koja ministarstva rade. Hvala lijepo. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klubovi se nisu prijavili. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Isto tako.

vrijedi da ste to napokon rekli. Poštovani predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Znate ja bih prije svega stavio nekoliko pojedinačnih primjedbi, prije svega na članak 7.

govore u glas, ne razumije se./ … Ako se postupi suprotno odredbi članka 13. stavka 1. ovog zakona, prvo formalno. Zakon je napisan velikim slovom, pa se misli na ovaj tekst. Taj zakon nema članak 13. ima svega 8. Dakle moralo bi pisati točno ime zakona, odnosno na koji se broj članka to odnosi, ali to je manji problem. Meni ostaje jedno dvojbeno pitanje, zapravo se radi o tome da ako bi jedinica lokalne ili regionalne samouprave kao javni partner sa privatnim partnerom se išlo u posao iznad 35% ostvarenog proračunskog prihoda da bi se nju ukazalo. Postavlja se pitanje a šta je sa privatnim partnerom? da li on ima odgovornosti ako prihvati sklapanja ugovora jer se radi o javno-privatnom partnerstvu koji je suprotan zakonu? Ja u tom kontekstu moram postaviti to prvo pitanje sebi i vama, a drugo je pitanje da u taj posao ne može se ući bez suglasnosti Ministarstva. E vidite, zbog toga ja mislim da bi trebalo postaviti pitanje malo drugačije. Mislim da se ovdje radi o odgovornosti zbog nepoštivanja centralne vlasti, a ne zbog prekoračenja ovlasti u upravljanju sredstvima. I to bi trebalo po meni možda malo dodatno precizirati. Drugo pitanje koje bih htio otvoriti jeste upravo ovo kojim je ministar završio svoje izlaganje a to je pitanje preraspodjele sredstava koju bi mogla raditi Vlada na prijedlog Ministarstva svojom odlukom. Naravno motiv je poznat s obzirom na činjenicu da bi u ovoj godini praktički Sabor bio konstituiran i Vlada imenovana, … /Govornik se ne razumije./ … dobila povjerenje vjerojatno tek početkom iduće godine s obzirom na planirane izbore. ne razumije./ … sigurno i takva mogućnost da se zapravo ovaj članak 40.a ne donosi iz jednostavnog razloga jer postoji odluka o privremenom financiranju. I u odluci o privremenom financiranju postoji sasvim normalno mogućnost da sukladno Zakonu o izvršenju proračuna se ovo pitanje riješi. Jer ako se, ako se Vladi da mogućnost da donosi odluku o preraspodjeli sredstava onda to nije tehničko obavljanje poslova Vlade vezano za upravljanje proračunskim sredstvima dok tehničke vlade koja je prestala postojati, koja obavlja poslove dok se ne dobije povjerenje nova Vlada, dok se ona ne konstituira. I zbog toga mislim da bi morali o ovom pitanju raspraviti ne samo sa financijskog nego i političko-demokratskog, I još jednu stvar koju bih htio reći s pravom su zamijetili u Ministarstvu da kada je u pitanju stopa od 2,3% ukupno proračunskih prihoda da je bila greška u pisanju od 2%. Ali ja isto tako mislim da se takve stvari ne bi mogle i ne bi smjele ubuduće dešavati. To bi trebalo unaprijed razriješiti da do takvih stvari ne bi došlo. I posljednju stvar je pitanje uplaćivanja i prenošenja neplaniranih pomoći odnosno pomoći iznad sredstava koji su planirani a najviše do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava vezano za /Govornik se ne razumije./ … stvari. Ja mislim da bi u ovom segmentu trebalo ipak voditi računa i o ovim projektima. Znate netko je projekte odobrio. Ja mislim da ne bi trebalo vezati svaki puta da ministar financija i Ministarstvo treba odobravati sama sredstva ako je prije toga uz prethodnu suglasnost ili barem prethodno mišljenje Ministarstva financija odobren projekt. Prema tome mi bi trebali posebice sad uvesti i jedna dio i time se približiti i Europskoj uniji da upravljanje sredstvima prati realizacija projekta, a ne da imamo svaki puta posebno odobravanje financija. Mislim da je to između ostaloga i jedan prigovor koji dolazimo, dobijamo izvana. Evo toliko na primjedbe o ovom zakonu. Inače u sadržajnom smislu zakon zapravo pokušava udovoljiti zahtjevima rebalansa proračuna. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Završni osvrt ministar financija Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. I ustvari hvala vam na ovom prvom pitanju gospodine potpredsjedniče. Možda ovom Visokom domu s obzirom da se počeo odvijati projekt javno-privatnog partnerstva treba neke stvari reći. U principu zašto smo predložili pa čak i ovu simboličnu kaznu? Iz razloga što su pojedine jedinice lokalne samouprave počele na jedan vrlo čudan način ulaziti u projekat javnog i privatnog partnerstva bez da su zatražili sukladno smjernicama koje je donio ovaj Visoki dom suglasnost Ministarstva financija i suglasnost Agencije za poticaj izvoza jer u tim smjernicama je to tako definirano. Dapače nekakva čudna javna partnerstva gdje netko sklapa ugovor, onda nekom drugom nameće obveze i to očigledno porođajne muke pa zato jesmo išli na prijedlog ove da kažem kazne ako se netko ne drži tih obveza a što se tiče preraspodjela dok je god državni proračun na petoj razini dotle će biti potreba za preraspodjelom. Sjetite se to je bilo i 2001., 2002., 2003. 2003. je na takav način preraspodijeljeno negdje oko 3 i pol milijarde. Prošle godine je negdje oko 2 milijarde i 200. Međutim ono što treba napomenuti čisto zbog zapisnika i zbog zastupnika koji su ovdje da ta preraspodjela se ne može vršiti izvan sredstava koja ovaj Sabor odobri jednom Ministarstvu. Dakle proračun se ne može povećati. Ne može nitko potrošiti više novaca nego što je ovaj Sabor odobrio. Dakle to je nešto što je bilo i proteklih godina i nije ništa novo. Ono što je bitno da i Državni ured za reviziju … /Govornik se ne razumije./ … konstatacija se iz godine u godinu s obzirom da proračun sve više i više liči na programski proračun a ne samo da ga raščlanimo na pojedine troškove. Potreba za tim preraspodjelama je sve manja i manja. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Pa ja moram ispraviti ovaj dio vezano za smjernicu kojom se usmjerava i upućuje normu po principu autoriteta, ne po principu legaliteta traži zapravo traži određeno ponašanje jedinice lokalne samouprave. Možda neće biti do kraja samo ispravak ali će biti sasvim sigurno korisno za sve nas. Pokazuje se da su primjedbe koje smo imali kod donošenja smjernica da bi to trebalo zakonom regulirati bile opravdane iz jednostavnog razloga, zapravo često puta interes jedinica lokalne samouprave je puno veći nego što to omogućuju smjernica. Pošto tu nema kazni, nema nikakvih mogućnosti, nema pravne obveze i smjernica na takvo ponašanje onda se dovodimo u situaciju da sada mijenjajući Zakon o izvršenju proračuna pokušavamo ozakoniti nešto što je zapravo politika prisutna u smjernicama. I zbog toga mislim da bi na temelju ovog iskustva koje već sada pomalo imamo trebalo razmotriti mogućnost da se napravi ili izmjena i dopuna Zakona o obaveznim odnosima i da se ugovori o javno-privatnom partnerstvu unesu i razrade tamo ili da se napravi nova izmjena i dopuna zakona koji će ovo pitanje definitivno riješiti da postane pitanje legaliteta a ne pitanje

Hvala.